**Zgrebec, Dragica (SDP)** I još ćemo odraditi - Prijedlog odluke o razrješenju člana Vijeća za elektroničke medije Predlagatelj odluke je Vlada Republike Hrvatske. Odredbom članka 68. stavka 2. Zakona o elektroničkim medijima utvrđeno je da Hrvatski sabor imenuje i razrješava predsjednika i članove Vijeća za elektroničke medije na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Raspravu je proveo Odbor za informiranje, informatizaciju i medije. Predstavnik predlagatelja? Ne želi uvodno obrazložiti. Otvaram raspravu. Nemamo prijavljenih. Zaključujem raspravu. O prijedlogu odluke izjasnim ćemo se također naknadno. Kolegice i kolege, time bismo završili današnji dio zasjedanja. Sutra u 9,30 počinjemo sa Konačnim prijedlogom zakona o državnim potporama. Hvala lijepa. Doviđenja! Hvala